Шановні колеги, будь ласка, запросіть до залу народних депутатів. Нагадую, на засіданні присутній Президент України Зеленський Володимир Олександрович.

відповідно до статті 85, 114 Конституції України Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Згідно зі статтею 83 Конституції України депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України і яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, внесла свою пропозицію щодо кандидатури на посаду Прем'єр-міністра Президентові України. Відповідно до статті 106 Конституції України Президент України вніс подання про призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича Прем'єр-міністром України. Для представлення кандидата на посаду Прем'єр-міністра України слово надається Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Дякую вам. Щиро дякую. Шановні депутати, шановні українці, гості, журналісти! Я дуже коротко. Я, дійсно, вважаю, що попередній уряд робив усе можливе, але сьогодні українцям потрібен уряд, який зробить неможливе. Сподіваюсь, що саме таким і буде наступний Кабінет Міністрів України. Ви знаєте, ці роки у нас було дуже багато урядів. Уряд технократів і уряд казнократів, уряд порятунку, уряд крепких хозяйственников, уряд порятунку крепких хозяйственников і таке інше. я вірю, що у нас, нарешті, з'явиться саме уряд для людей. Шановні народні депутати, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка у Верховній Раді України дев'ятого скликання має права коаліції депутатських фракцій, я вношу на розгляд Верховної Ради України подання про призначення Прем'єр-міністром України Дениса Анатолійовича Шмигаля. Дякую, Володимир Олександрович. Для виступу з доповіддю про основні напрямки майбутньої діяльності Кабінету Міністрів України кандидат на посаду Прем'єр-міністра України має до 20 хвилин на виступ.

до 21 хвилини. І на виступи від народних депутатів – до 6 хвилин. Переходимо до розгляду питання. Слово надається кандидату на пост Прем'єр-міністра України Шмигалю Денису Анатолійовичу.

Шановні українці! Більшість з мого оточення вчора, слухаючи новини, запитували, навіщо тобі це треба і вітати тебе чи співчувати тобі. Адже сьогодні посада Прем'єр-міністра України – це не просто честь, це величезна відповідальність. доля української держави і її громадян, насправді, сьогодні в руках парламенту, уряду, і ми несемо за це колосальну відповідальність. Є різні причини, чому я сьогодні знаходжусь за цією трибуною. Це економічне падіння, це ризики бюджетної кризи, це стан промисловості, медицини, соціального захисту населення. Питання енергетичної безпеки країни, комунальних платежів і, найголовніше, на чому завжди акцентує Президент, це рівень добробуту українських громадян. Це прості речі, для розуміння яких не потрібна докторська ступінь з економіки. Це звичайне, законне бажання, людське бажання українців жити заможно і гідно. Можна довго перераховувати причини падіння, шукати крайніх, але сьогодні у нас просто немає часу на запитання "хто винен?", ми маємо відповісти на питання "що робити?". Є ряд викликів, за вирішення яких нам потрібно буде братись негайно. Це недопущення економічної та бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат та пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити. Це стосується і зарплат, і премій посадовців, в тому числі міністрів нового уряду, членів низки наглядових рад та інших чиновників. Інше термінове питання – це погашення заборгованості перед українськими шахтарями. Ми не маємо право відвертатись від людей, які щодня ризикують життям, і не допустимо знищення вугільної галузі. Серйозним викликом є загроза коронавірусу. Перший випадок вже зафіксований в Україні. Вважаю, що тут уряд має працювати в двох напрямках. Перший – медичне забезпечення для виявлення та лікування вірусу. Для цього вже багато зроблено. В кожній області визначено медзаклади, які готові приймати потенційних хворих. Проінформовані сімейні та інші лікарі. В країні є 12 тисяч ліжко-місць в інфекційних лікарнях, близько 2,5 тисяч інфекційних боксів. Але цього замало. Має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу, і вона стане першою цеглиною в побудові єдиної ефективної системи захисту населення від біологічних, кліматичних, техногенних загроз. Друге. Це підвищення рівня інформування українців, і не тільки про те, що робити у випадку підозри на захворювання, але і що робить держава для безпеки та здоров'я своїх громадян. Українці мають бачити і відчувати, що держава їх захищає. Серед іншого, що терміново має зробити уряд, це посилити економічний блок. Неодноразово про це згадувалось в останні дні, і на цій трибуні сьогодні. Він має забезпечити не лише зростання промисловості та аграрного сектору, що важливо, але і відчуття цього зростання кожним українцем. Наразі ми побачили лише укріплення гривні, яке вдарило, на жаль, по експорту, але ніяк не відобразилось на добробуті звичайних українців. Ми чули про реформу податкової і митниці, але не побачили цього в доходах бюджету, і про це сьогодні говорив Президент. той же час ми збережемо і будемо розвивати ті реформи і проекти, які вже почали реалізовуватися. Мова йде про реформу децентралізації, якою я на посаді віце-прем'єр-міністра займався останні тижні і як голова обладміністрації в Івано-Франківську займався останніх останніх більше, ніж півроку. Мова про програму велике будівництво, яка має зіштовхнути економіку з мертвої точки, розігріти її і дати поштовх для подолання економічної кризи і недопущення бюджетної кризи. Це доступні кредити для малого і середнього бізнесу, іпотечні кредити для населення, цифровізація, діджиталізація державних процесів. Також обов'язок Кабінету Міністрів – найближчим часом презентувати країні стратегію та перспективи економічного розвитку на майбутні роки. Як віце-прем'єр ініціював велику дискусію щодо подальшої децентралізації, як Прем'єр-міністр пропонуватиму започаткувати велику дискусію щодо місця України на економічній мапі світу та шляхів досягнення цієї визначеної мети. Нашими пріоритетами залишається все, що 29 серпня 19-го року було озвучено Президентом під час призначення попереднього уряду, але не доведено до кінця, це продовження децентралізації, створення сприятливого інвестиційного клімату, здобуття енергоефективності, розбудова промисловості, аграрного сектору та інфраструктури, покращення якості медицини та освіти. І найважливіше. Зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Криму. Всі ці завдання буде вирішувати новий уряд. Не буде вирішувати, значить, не буде цього уряду. Це очевидно, і сьогодні ми це побачили. Ми це чудово розуміємо, ніхто з нас не прийшов на десятиліття, і кожен чудово усвідомлює відповідальність. Очікування громадян величезні, терпіння закінчується. Реформи потрібні на вчора. Результат потрібен сьогодні. Я сподіваюсь на плідну співпрацю з депутатським корпусом, з вами, шановні народні обранці. Всі ці завдання ми зможемо виконати лише разом. Дякую за увагу. Дякую за довіру Президенту, Верховній Раді, українському народу. Дякую, Денис Анатолійович. Шановні народні депутати, запишіться, будь ласка, на запитання від депутатських груп та фракцій.

Дякую, пане Голово. Шановний Денис Анатолійович, в принципі, тут ідуть питання від депутатських фракцій і груп. Ми почули такі великі макроекономічні ідеї, з якими ви йдете, як треба міняти великі глобальні процеси, але на сьогоднішній день окрім того, що було ще озвучено, дуже цікавить питання, яким чином уряд під вашим головуванням буде здійснювати регулювання діяльності і впорядкування тих проблем, з якими стикнулися приватні підприємці і середній і малий бізнес. Хотілось би це почути, щоб зрозуміти, що нам говорити людям, коли ми будемо їздити на округи. Дякую. Будемо вести комунікацію з малим і середнім бізнесом, з асоціативними структурами, з відповідним профільним комітетом. І в першу чергу треба почути проблеми малого і середнього бізнесу, визначити їх, класифікувати їх, структурувати, далі думати, як їх вирішувати.

Але питання, яке наша депутатська група "За майбутнє" хоче задресувати вам. Ми підтримуємо позицію Президента України Володимира Зеленського, який щойно з трибуни Верховної Ради сказав, що цю медичну реформу, другий етап, треба зупиняти, тому що вона не на часі, особливо з огляду на ті виклики, які сьогодні є. Грошей в НСЗУ не вистачить для того, щоби профінансувати медичні заклади, і так само ті опорні лікарні, які сьогодні неправильно визначені попереднім складом Кабінету Міністрів. пане майбутній Прем'єр-міністр України, просимо вас вольовим рішенням зупинити другий етап медичної реформи, прислухатися до медиків, до людей і, фактично, наново переглянути його. І я думаю, що всі парламентські фракції і групи вас у цьому підтримають. Дякую. Дякую за вашу пропозицію. Звичайно ж, ми маємо подивитися на те, щоби результат медичної реформи не призвів до краху в галузі. ми говоримо сьогодні про людей. Тому реформа має бути для людей, для медиків і має принести відповідний результат. Над цим будемо працювати з першого дня з тим, скажімо, керівником міністерства і міністерством, спільно з профільним комітетом. Знову ж таки, повторю, будемо налаштовуватися на спільну роботу з Верховною Радою. Дякую. Денисе Анатолійовичу, хотів би запитати дуже просте питання. Попередня більшість постійно жалілася про погану комунікацію з попереднім урядом, бо банально попередніх міністрів їм просто принесли списком і пропонували за них проголосувати. Дуже велике прохання до вас, це повністю ваша відповідальність. Чи ви будете повторювати цю помилку і зараз внесете список, і не дасте можливість фракціям ознайомитись, і, наприклад, заперечити те, що ми не можемо продовжити і ефективно завершити медичну реформу, до члена вашої команди, який буде відповідати за медицину? Чи ви таки підете прогресивним шляхом і запропонуєте поіменний список, ми кожного міністра, зможемо поспілкуватися з ним і обрати найкращих, щоби виконати завдання Президента і не запустити "міцних госпідарників" в цей новий уряд, бо такий ризик, на жаль, є. Дякую. 17:36:06 ШМИГАЛЬ Д.А. Голосування за персональний склад уряду регулюється законодавством і Регламентом Верховної Ради і лежить в площині, визначеній законом. Верховна Рада згідно 209 статті голосує на персональний склад Кабінету Міністрів комплексно. Шановні колеги, ви ж знаєте українське законодавство не гірше за мене. Закон "Про Кабінет Міністрів України"… Почекайте, я ж вас не перебивав, шановні колеги! 9 стаття, якщо я не помиляюсь, передбачає голосування списком. Підніміть, подивіться, будь ласка. Якщо я помиляюся, ви мені зможете довести зворотнє. Кулініч Олег Іванович. Дякую. держави складає 83 мільярди доларів. Спад промислового виробництва у січні – більше 5 відсотків, на фоні епідемії коронавірусу в Китаї, де наші основні ринки для аграріїв, для металургів. Ця тенденція може продовжуватися. Майже 83 відсотки пенсіонерів отримують заробітну плату нижче прожиткового мінімуму. Тому які будуть конкретні ваші кроки у разі обрання вас Прем’єр-міністром? Що будете робити з державним боргом? Що будете робити з спадом промислового виробництва і як плануєте піднімати пенсії? Дякую. Дякую за ваше питання. Частково я відповів на нього в доповіді, але промислове виробництво потребує окремої уваги, і це буде здійснено. Агропромисловий комплекс, сільське господарство потребує окремої увагу. розуміємо, що і культура, і екологія, і енергетика – всі ці галузі, всі ці напрямки потребують сьогодні окремої уваги і винесення їх окремо на державний рівень навіть для роботи на міжнародній… на міжнародному ринку, на міжнародній арені. Ми потребуємо якісних представників на урядовому рівні України. Тому всі ці галузі, які ви озвучили, будуть сьогодні в зоні особливої уваги уряду і не просто в зоні особливої уваги, а будуть у зоні активної роботи над цими питаннями і цими проблемами.

Народний депутат Скорик, "Опозиційна платформа - За життя". Шановний пане кандидате на посаду Прем’єр-міністра, наша політична сила "Опозиційна платформа - За життя" вважає, що зміна повинна бути не тільки прізвищ, а зміна повинна бути курсу. Тому наступні питання. Чи вважаєте ви правильним той курс, який провадили ваші попередники, стосовно тотального розпродажу землі і державної власності? Ви щойно сказали про те, що ви плануєте приділити увагу промисловості. В чому ця конкретно буде полягати? Тому що промисловість взагалі не була відображена в програмі попереднього уряду. Як ви плануєте повертати ринки – втрачені ринки Російської Федерації, чим ви їх плануєте замінити, якими ринками? І нарешті щодо бюджету. Ви щойно сказали, що ви плануєте підвищити видатки соціальні. Як це ви плануєте зробити, коли ви на сьогоднішній день, уряд ваших попередників не виконує план по доходам? Буду дуже вдячний за відповідь. 17:39:43 ШМИГАЛЬ Д.А. Дякую за ваші питання. Курс лишається незмінним, про це говорив Президент. Є програма партії "Слуга народу", де визначені основні напрямки і основні пріоритети, також стратегічні в тому числі. Програма уряду буде представлена згідно закону протягом визначеного терміну. Там будуть чітко прописані всі напрямки, вектори і стратегія руху цього уряду, але вони не зміняться суттєво від того, куди ми рухаємося. Окрема увага і в цій програмі, і в діях уряду, і в структурі уряду буде приділена, наголошу, промисловому виробництву. Окрема увага буде приділена агропромисловому розвитку. Окрема увага буде приділена соціальним питанням і їх вирішенню. Питання знаходження додаткових коштів у бюджеті – це питання швидкого перегляду бюджету на цей рік у частині перерозподілу всередині бюджету видатків і доходів. Тому це спільна наша робота, спільна відповідальність і за рівень пенсій, і за рівень мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму. Дякую за ваше питання.

перед своїм призначенням зустрітися з фракціями? Ми би задали вам би питання, і тут би нам би краще уже би було з вами спілкуватися. Але питання стосується наступного. Перед прийняттям на таку, перед тим, як вас призначать, ви точно маєте знати, яке невиконання бюджету за січень-лютий, яка це сума, чи можете ви запропонувати зараз дії, що ви будете робити для того, щоби справитися з тими видатками, які заплановані і на наступні періоди? Чи вбачаєте ви, що без секвестру бюджету ви рухатися не зможете взагалі? І тільки що ви сказали, що проблеми бізнесу ви будете вивчати. Ви що, жили в іншій країні? Ви що, не чули, що протягом півроку мікробізнес виступає із мітингами за те, щоб відмінили той закон, який який зупиняє роботу 1 мільйона 900 тисяч людей, які організували свої робочі місця? Я дуже прошу… 17:42:09 ШМИГАЛЬ Д.А. Дякую за ваше питання. Почну з кінця. Багато років в своїй кар'єрі, в своєму житті пропрацював в бізнесі і в малому, і в великому, і тому чудово розумію проблеми. Ті проблеми, про які запитував Ігор Павлович Фріс, вони дійсно потребують вивчення, тому що не все однозначно. Необхідно вирішити ті проблеми, які дійсно впливають на питання малого і середнього бізнесу. А в цих проблемах, які ми сьогодні чуємо, там є частина і політики в тому числі. Це перше. Друге. Рухатися ми будемо у відповідності до стратегії і програми, яка буде представлена згідно чинного закону. З керівниками фракцій ми зустрічалися до засідання сьогодні, мали розмову. З кожною фракцією, обіцяю, в найближчий час також буде зустріч. Ми узгодимо наші дії і я обіцяв, і стримаю це слово, плідно і тісно співпрацювати з Верховною Радою, з парламентом, з комітетами і з фракціями.

Я сподіваюсь, що ви зрозуміли, що непогане бажання знизити, дійсно, і привести до економічного обґрунтування тарифи перетворилося, на жаль, в суцільну клоунаду і в фарс разом з піаром саме завдяки непрофесійності у діях уряду. Чи збираєтеся ви розібратися з головною проблемою енергетичного сектору України НАК "Нафтогазом України"? Чи збираєтеся ви розібратися, куди зникли десятки мільярдів гривень, які були спрямовані за рахунок споживачів якоби на підвищення видобутку газу, і ні до чого не призвели? Чи збираєтеся ви розібратися з діями так званої незалежної наглядової ради, в якій в тому числі є представники Офісу Президента і уряду України? Чи збираєтеся ви впровадити сучасну тарифну політику і як ви збираєтеся вирішувати проблему капітального ремонту житлового фонду України?

свідчить про те, що в уряді має бути щонайменше паритетна представленість 50 на 50 жінок і чоловіків. Скажіть, будь ласка, який баланс присутності чоловіків і жінок ви плануєте в своєму уряді, зважаючи якраз на наближення Міжнародного жіночого дня 8 березня? Дякую за ваше питання. Скажу так, ну, поки що рано анонсувати уряд. Це, напевно, наступне питання. Але раз ви запитали, ми в першу чергу підходили до формування уряду і команди міністрів з точки зору професійності, досвіду і відношення, і відповідальності. Але... ( Шум у залі) але питання гендеру надзвичайно важливе, глибоко його розумію, і коли буду презентувати уряд, прокоментую додатково. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Сідайте, будь ласка, займіть своє місце. Шановні народні депутати, час на запитання вичерпаний. Переходимо до обговорення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України. Прошу записатись на виступи від депутатських фракцій та груп.

нормально. Шановний пане Президент, шановний Голово, народе України і депутати! Група "Довіра" перша висловила недовіру діям уряду ще в грудні минулого року. І ми дякуємо Президенту України за відповідальне рішення щодо відставки уряду. Тому що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ми, група "Довіра", підтримуємо Дениса Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра України як людину, як професіонала, яка послідовно пройшла всі рівні держслужби і працювала в бізнесі. Ми готові разом з вами розробляти і напрацьовувати стратегії розвитку та, найголовніше, впроваджувати їх зокрема в галузях агровиробництва. І відійти від тонн на долари на душу населення в децентралізації. І відійти від створення громад проїдання бюджету до фінансово спроможних громад. В медичній реформі зробити розумний баланс між державною субвенцією і послугою. Зробити з вами програму разом індустріалізації України. Ми вважаємо, що головним зараз є те, що Президент і кандидат в Прем'єри говорили про людину, про українця. І ми вважаємо, що всі економічні показники, які тут так гарно озвучуються, повинні рахуватися на душу населення. Ми повинні зараз взяти ватерлінію і подивитися, яка середня зарплати українця, яка пенсія сьогодні середня в Україні. І кожен квартал брати той самий показник і дивитися, чи в нас росте заробітна плата в Україні, чи ні, чи ми маємо можливість збільшити пенсію, чи ні, чи в нас є ріст споживчого кошика в Україні, чи його немає. Завдання наше є... всіх нас разом є служити народу України. І тільки народ України повинен відчувати це не великими гаслами, не великими словами, а конкретними діями в кожній українській родині. Я бажаю вам Я впевнений в тому, що ви справитеся. І нехай Бог хранить Україну. Слава Україні! Прошу передати слово Олександру Корнієнку. А що хочуть люди? Ну, ми ж знаємо з вами це все. В першу чергу, звичайно, депутати обрані за мажоритарними округами, але і списочники теж, всі ми отримуємо дуже багато запитань від людей і всі ми знаємо, чого хочуть люди зараз в Україні. Люди хочуть миру. Тому уряд має займатись в цій темі тим, чим має займатись уряд, де його компетенція. Це зміцнення обороноздатності; це робота по підсиленню нашої економіки для того, щоб ми могли виконувати ці ці завдання військові і наша армія стояла на сторожі; це забезпечення реінтеграції окупованих територій; це збільшення та взагалі реалізація стандартів соціальних послуг для мешканців прифронтової зони; це робота з внутрішньо переміщеними особами. Це весь цей комплекс, все навколо цієї великої теми, і це дуже велике завдання для уряду. Це боротьба з бідністю, запуск економіки, перезапуск економіки, перезапуск тих тих галузей, про які ми говоримо не перший день, підняття рівня промислового виробництва і так далі. Це прозора тарифна політика, кожен має розуміти за що він платить, скільки цих платіжок, що там в них відбивається і так далі. Таких питань дуже багато. Але треба згадати і не тільки що треба робити, а ще і яким бути новому уряду, яким бути вам, майбутній пане Прем'єр-міністр. Треба бути сильним, щоб відповідати на всі виклики долі, треба бути зібраним, мобілізованим, але найбільше – треба чути людей, чути людей не тільки в Фейсбуці, в коментарях, да, чути людей на вулицях, чути депутатів, які приходять від людей, щось просять, щось пропонують і, звичайно, чути весь той зворотній зв'язок від профільних профільних асоціацій, мерів, асоціацій юристів, малого бізнесу, великої промисловості, від усіх людей, які щось говорять і щось сповіщають. Легше всього зануритись в якусь наукову діяльність, робити слайди і десь їх показувати. Але від нового уряду ми очікуємо результат, і я впевнений, що ви як досвідчений менеджер із досвідом роботи в бізнесі і в державному управлінні нам цей результат дасте. Але довіра людей, я хочу про це нагадати, вона як кредит, її треба віддавати, вона дуже швидко може закінчитись. Сподіваюсь, що вашого уряду, на відміну від попереднього, це торкнеться пізніше. Дякую. Дякую. Шановний пане Президенте, шановний кандидат в Прем'єри, шановні колеги, накінець давайте поговоримо відверто, якщо це далі курс попереднього уряду, все, що ми робимо зараз, це шлях в нікуди. Чому ми, власне, наполягали на зустрічі з фракціями? Ми хотіли відкрито поговорити. Не було такої можливості на фракціях, давайте тут поговоримо. Перше питання. Пане кандидат, якщо ви не зупините експерименти над аграрним сектором, не зупините те, що відбувається в цій залі, замість того, щоб підтримати абсолютно нормальні, налагоджені за 30 років рентні відносини, які зробили прорив в аграрному секторі, країна далі не витримає таких експериментів. Ви готові до цього? Друге питання. Скажіть, будь ласка, чи ви готові до відвертої розмови, щоб питання деофшоризації було не питанням спочатку сплатити податки в офшорних юрисдикціях, а потім зробити вигляд, що сплатив податки державі, а навпаки, так, як це зробила абсолютна більшість країн Європейського Союзу і абсолютна більшість штатів в Сполучених Штатах Америки. Сплати податки державі, а потім роби вигляд, що ти платиш податки в офшорах. Ви готові до цього? Але це треба сваритися. Ви знаєте, з ким треба сваритися. Ви готові до медичної реформи? Да, всі визнають, принаймні більшість, що перший етап був вдалий. Але вдалий для чого? Для запровадження страхової медицини, а невдалий для того, щоб добити те, що ще працює. Ви готові до цього? Заявіть і запропонуйте. Ви готові до реальної аграрної реформи, яка буде пов'язана з переробкою? Але для цього треба податкова реформа, митна реформа. Ми розуміємо це чи ні? Ви готові до енергетичної реформи? Ми розуміємо, що 54 відсотки сьогодні забезпечує "Енергоатом". Найлегше зараз за рахунок "Енергоатому" покласти енергетику, ще і дозволивши те, що зробив пан Герус, про що відверто сказав Президент, відкрити ринок для Росії для завезення сюди дешевої дотаційної російської електроенергії. Ви готові це зупинити? Ви готові до того, що зараз наступив ключовий момент, що далі буде відбуватися з соціальним блоком? Ми не можемо вибирати між шахтарями і пенсіонерами. Ми не можемо вибирати між зарплатою, яку затвердив в останній день попередній уряд – 1 мільйон 250 тисяч для державних підприємств із середньою заробітною платою, яку отримують навіть в державних адміністраціях, де ви працювали. Це питання. І без відповіді на ці питання у нас розмова не получиться. І відповіді…

Шановний пане Президенте, шановні колеги, і перш за все шановні українці! Хочу сказати, що Україна ви всі знаєте, в якій ми ситуації знаходимося. У нас іде війна, у нас наступає епідемія коронавірусу, і за нею іде економічна світова криза, яка накриє не тільки світ, але і Україну. В цей час монобільшість замість розробки стратегій порятунку України, економічної нової стратегії, впровадження реформ, як і сказав мій попередній спікер, вирішила поміняти обличчя на нові обличчя, які вона обіцяла на виборах. Але нові обличчя виявилися старими обличчями, гарно відомими українським виборцям, а також всім, хто слідкував за урядом, починаючи з 98-го року, і всі вони вже були і працювали. Можливо, у них є досвід, можливо, вони гарні і Так. Тому, мабуть, "слуги" втратили і пам'ять, пане Президенте, і зір, і слух, раз вони пропонують цих людей в кандидати міністрів. Сьогодні нам пропонують… Ми проголосували перший уряд без представлення, без програм, без розуміння, як рятувати країну. Зробили експеримент на 6 місяців. Сьогодні нам знову пропонують той самий експеримент, але з іншими "котами в мішку", більш досвідченими. Тому, пане Президенте, ми дуже наполягаємо, просимо вас, просимо вас, пане Прем'єр-міністре, майбутній кандидат, йому не до того. І, пане спікер, про те, щоб ви представили всіх міністрів персонально, пане Прем'єр-міністр, і не посилалися на статтю 209, яка відноситься до членів ЦВК. Прийшли і розказали, яка у нас буде програма, яке у нас буде життя на майбутній період цього уряду. І ми хочемо задати їм питання: як в тому числі буде провадитися земельна реформа з такими малопотужними міністрами. Тому, пане Прем'єр-міністр, на всяк випадок ми вам подаруємо "кота в мішку" і хочемо, і хочемо, щоб ви вийняли своїх котів з мішка і показали українським громадянам. Це іграшки дитячі. Виймайте котів з мішка, покажіть людям правду. Розкажіть, як ви будете реформувати країну. Дякую.

Я думаю, що дитячим іграшкам було б краще в дитячому будинку, наприклад. Ви можете це зробити. Вибачте, але я думаю, що це було б правильно. Дякую. Білозір. Палиця Ігор Петрович. Доброго дня, пане Президент! Доброго дня, пане кандидат в Прем'єр-міністри! Ми радимося з фракцією по сьогоднішньому голосуванню, і ми згадуємо, як ми підтримали перший уряд, фракція "Група – За майбутнє" підтримала перший уряд. Ми повірили, Президент довірився людям, які гарно співали, які гарно розповідали. Які розповідали, що закордоном їх навчили, як любити і розвивати Україну. Ми довірилися. Перший місяць ми очікували. Другий місяць ми побачили, що уряду немає, є біла пляма. Третій місяць ми побачили, що це не біла пляма, це чорна діра, яка ще трішки і засмокче всю Україну всередину. Я дуже дякую Президенту України за те, що він прийняв таке рішення. Президент толерантний. Президент чекав, давав шанс. Але уряд не виправдав цей шанс, навіть визнавши те, що він не розбирається. Група каже: "Ігор Петрович, перший раз ми підтримали, і уряд не виправдав надії українців. Уряд зпозорився. Ми розділили позор цього уряду разом зі "Слугою народу", разом з вибором Президента?" Так, ми розділили цей позор. Група "За майбутнє" розділила цей позор, тому що вона голосувала за цей уряд. Чи готові ми зараз ще раз зробити експеримент? Група "За майбутнє" буде голосувати за кандидата в Прем'єр-міністри. Група "За майбутнє"… (Шум у залі) Я хотів би тих, хто зараз сміються. Я не даю оцінку так, як керували ви, щоб у вас не було з мотивів виступів. Вам дав оцінку народ України. Давайте не сміятися. Чи готові ми розділити ще раз? Так, готові. Чи будемо ми голосувати за склад уряду? Будемо. Ми довіряємо вам, пане Президент, вашому вибору. Ми сподіваємося на вас, пане кандидат в Прем'єр-міністри. Уряд, ми не знаємо, як вони як фахівці. Ми довіряємо вам. Вам довіряє Президент, довіряє народ України. Тому що більшість вас підтримує, я знаю. Але що б я вам хотів побажати. Не консультуйтесь за кордоном. Не шукайте щастя за кордоном. Не стійте на колінах перед закордонними фондами, перед МВФ і перед різними радниками. Україна самодостатня. Україна сильна. В нас все є для того, щоб збудувати сильну країну. В нас є розум, в нас є бажання, в нас є трудолюбивий народ. Нам не повинні ніхто радити. Не буде вистачати грошей? Я переконаний, зробіть, випустіть цінні папери в валюті, наші заробітчани, наші українці куплять ці цінні куплять ці цінні папери. Розрахуйтеся з кредитом, як зробили всі закордонні країни. І давайте жити по правилах, для українців. Тому ще раз, ми голосуємо, як би це комусь смішно не було. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вадим Зіновійович Рабінович. Шановний пане Президенте! Шановна президія! Дорогі наші співвітчизники! Отже, сьогодні ми підбиваємо підсумки першого експерименту вашої монобільшості над українським народом. Підсумок сумний. Тут немає жодної політики, тут є порожні кармани людей, падіння виробництва, розвал економіки, добивання медицини та багато іншого, що наші громадяни відчувають на собі. Та і ви теж. Отже, перший млинець вийшов великим комом. Але підсумки цього експерименту я б хотів трошки підвести. Падіння промисловості – 5 відсотків, якась загадкова діра у Пенсійному фонді, вантажопотік – втрата 30 відсотків на рік, борги по зарплаті – більше 3 мільярди, закриття лікарень, шкіл, тотальний розпродаж перлин вітчизняної промисловості – портів, а тепер вже і шкіл. Це сумний підсумок реальної економічної катастрофи. Але тепер поговоримо про майбутнє. Отже, експеримент номер два – Прем'єр-міністр Шмигаль. На жаль, кандидат у Прем'єр-міністри не зустрічався з нашою фракцією. Через це виходжу з короткої зустрічі, декілька хвилин, яка була у мене особисто з кандидатом. По-перше, я запитав у нього, чи будуть відбудовуватися нормальні економічні стосунки зі всіма нашими сусідами, що є запорукою економічного зростання. Я отримав відповідь: торгувати з Росією як страною-агресором ми не плануємо. По-друге. Друге питання, яке я задав майбутньому прем'єру, яким курсом ми підемо. Я отримав відповідь, що ми будемо розвивати цінності Майдану. Які цінності, я не знаю, він не сказав. Виходячи з викладеного, хочу вам сказати, у мене склалося впечатление, что мы меняем шило на мило. Ми не будемо підтримувати новий уряд, потому что ніяких ідей про те, як наповнити бюджет, зробити наших людей багатішими, вивести країну з кризи, я не побачив. Дуже шкода, що замість створення уряду національного порятунку, замість консультацій з усіма фракціями нашого парламенту монобільшість знову самотужки приймає ключові рішення для нашої країни. І наостанок. Ми не радіємо вашим провалам, тому що це провали нашої України. Тому ми сподіваємося, ми всі хочемо бачити країну сильною Тому, коли ви зрозумієте, що економіка має бути відділена від політики, коли ви переконаєтесь, що лозунгом народ не нагодуєш, ми готові підказати, підтримати і підставити плече на благо нашої з вами держави України. Ми знаходимося в опозиції вашому уряду, але не в опозиції Україні. Ми не будемо ніколи в опозиції Україні, тому що інтереси держави ми ставимо вище вузько політичних інтересів хай навіть своєї партії. Ми підтримали відставку уряду Гончарука, оскільки цей уряд був катастрофою. Тепер звертаюся до вас, монобільшість. Певний проміжок часу… Дякую, Вадиме Зіновійовичу, час вийшов. Геращенко Ірина Володимирівна. Шановний пане Президенте, шановні колеги! У світі є кілька країн, де наречені вперше бачать одне одного в шлюбну ніч. У часи Президента Зеленського так само монобільшість і прем'єр бачать один одного вперше і, можливо, востаннє у день голосування. І не встигла монобільшість вивчити обличчя нового уряду, нового-нового уряду, ми маємо нового-нового прем'єра. Насправді, що цікаво, новий-новий прем'єр говорить, що він буде виконувати програму "слуг народу". Але ж народ дав таку високу довіру "слугам" – 254 "слуги" у Верховній Раді, і жодний з них не може стати Прем'єр-міністром і навіть на міністрів не делегуєте. Можливо, тому що сьогодні лопається ця мильна бульбашка про нові обличчя, які виявилися просто некомпетентними, недосвідченими, а, можливо, і трусливими, що не хочуть підставити плече своєму Президентові і увійти в уряд, щоб там показати клас роботи. Ви знаєте, півроку тому, ці нові-нові обличчя героїчно ліквідували кілька міністерств. Це і Міністерство аграрної політики, і Міністерство тимчасово окупованих територій. Але реформи не спинити, і сьогодні героїчно створюють ці міністерства. Наступний етап реформ це буде перейменування Офісу Президента на Генеральну прокуратуру… Тобто, вибачте, навпаки, і на Адміністрацію Президента, тому що реформи не спинити. Але давайте поговоримо про майбутнє, друзі. Де відповідальність самих "слуг" та і Президента, які призначив цей уряд, за те, що в бюджеті, за який ви голосували, не були визначені кошти на індексацію пенсій? Де відповідальність "слуг" за те, що це ви проголосували ці ганебні закони, які поставили на межу існування сьогодні українську економіку? пора розпускати, і тоді це буде насправді правильне перезавантаження. Але особливої ганьби сьогодні от в першому цьому виступі, звичайно, заслуговує сексизм нового кандидата в Прем'єр-міністри. 60 відсотків виборців складають українки, більше 25 тисяч українок сьогодні служать у Збройних Силах України. (Оплески) І що ми почули від чоловіка сьогодні, який представлятиме велику європейську країну? Про те, що в нас немає гідних кандидаток, які за своїм інтелектуальним рівнем можуть профільно кандидатувати на посади міністерок. Я закликаю всіх жінок в цій залі не голосувати за сексиста, тому що насправді ми, жінки, але ми – серйозні люди. І так само, друзі, я хочу сказати, що… ви знаєте, оце ваше ставлення до українських жінок, коли ви кричите такі речі, коли я говорю про 60 відсотків українок, які так само дали довіру вашій більшості, серед якої ви не можете знайти кандидаток і кандидатів на Прем'єр-міністра, кандидатів і кандидаток на те, щоби виконувати вашу програму. І, мабуть, такою буде ваша відповідь на те, щоби індексувати… Батенко Тарас Іванович. Прошу передати слово Ігорю Гузю. Ігор Гузь, фракція "За майбутнє". Пане кандидате у Прем'єр-міністри, я хотів би зупинитися на декількох моментах, які важливі не тільки для мене, і й для нашої депутатської групи. Прошу не заважати прем'єру, щоб він міг почути і далі усвідомлено працювати на посаді Прем'єр-міністра. Перше. Проблема, яку підняв вчергове Президент – це питання шахтарів і вугільної галузі. Я представляю округ шахтарський, Нововолинськ, куди боявся приїхати кожен новий міністр вугільної галузі. Туди не приїхав попередник, туди не приїхав Насалик, Демчишин. Всі боялися говорити із шахтарями. Я дуже вас прошу, пане Прем'єр-міністр, в одну з перших поїздок, а ви з Львівщини, відвідати Львівщину, де є шахти і Волині. Чітко зібрати усіх і чітко сказати, який є план вашого уряду з приводу наших українських шахт. Друге. Сьогодні я вам говорив про децентралізацію. Ми вже п'ятий рік ведемо і маємо завершити децентралізацію. Я дуже прошу, аби ви знайшли можливості переконати нас, парламентарів, забезпечити ті моменти, аби вибори місцеві відбулися за правилами, правилами, які влаштують всіх, щоби люди в регіонах розуміли, що ці правила є прозорі. І ми розпочинаємо нову еру місцевого самоврядування не з приниження, не з того, щоби забрати те, що ми віддали в свій час, але ми розширюємо права органів місцевого самоврядування. Є дуже багато питань з освітянами, з медиками і не тільки. Я би хотів, щоби відверто ви говорили з тими людьми, які в регіонах. І ще одне. На жаль, ми, і вже підтверджували мої колеги, декілька раз зустрічалися з паном Гончаруком нашою групою, а у нас всі мажоритарники. Я вам скажу, нуль результату – нуль. У нас не було діалогу. Ми говорили, ми піднімали питання, ми давали документи, і ми не побачили від Прем'єр-міністра жодної реакції. Ми хотіли би, щоби ви систематично, може раз на місяць, мали зустрічі не тільки з депутатами-мажоритарниками зі "Слуги народу", це теж потрібно, але й з усіма мажоритарниками, які присутні в цьому залі. Тому що ми спілкуємося з людьми постійно. Люди знають наші номери телефонів. Люди знають, як до нас звертатися. Ми хотіли би, аби у нас був діалог. Тому прохання бути прозорим, відкритим і готовим до співпраці з не тільки тими, хто за вас зараз проголосує, а з усіма депутатами парламенту. Дякую.

Слово правди не спинити. І ви не зможете перекричати мене все одно, люди чудово мене почують. Тож я хочу продовжити насправді, те, що я почав говорити. Ще раз, і так, що ми маємо? Ми маємо обіцянку кінця епохи бідності. А що ми маємо в результаті? Ми маємо заморожені пенсії людей, ми маємо вашу обіцянку, що після 70 років нужденні люди не будуть сплачувати комунальні тарифи. І де воно? Ви обіцяли підвищення пенсій людям, старшим 80 років. Де воно? Навіть ту індексацію, яку ви по закону мали зробити зараз, ви її не робите. Немає кінця епохи бідності, може тільки для ваших друзів. Ви обіцяли кінець епохи кумівства. Ну, ми бачимо, де ваш кум пішов? Де Баканов? Кудись пішов за чортами ганятись, чи за розбійниками? Це ваш друг, сусід і партнер, ви таких всіх назбирали. І оце ваша епоха кумівства. Ми бачимо, як вона закінчилась. Ви обіцяли кінець епохи жадібності. А тепер платите сотні тисяч гривень, сотні тисяч гривень своїм міністрам, керівникам державних компаній і в конвертах депутатам від "Слуги народу". Це кінець епохи жадібності? Ви обіцяли кінець епохи брехні. Але ви брешете, брешете людям. Ви обіцяли забрати мандат у депутата ґвалтівника неповнолітньої, якого ви привели у Верховну Раду. Він і тут зараз сидить. А ну, покличте його розбійника, хай він вам зараз тут напише заяву у вашому літньому стилі. А може ви вже забули той стиль? Ви багато чого обіцяли людям, але ви набрехали. Що насправді закінчилось? Насправді закінчилась епоха нових облич. Діти набедокурили і зараз шукають дорослого, хто ж буде розгрібати те, що ви накоїли. А розгрібати немає кому, тому що навіть ніхто не хоче йти в цей уряд, на колінках сидите пишете склад уряду, тому що не можете знайти людей, які ризикнуть своєю репутацією, щоб піти. Чому немає депутатів від "Слуги народу"? Відомо. Ви одного вже призначили губернатором на Харківщині, тепер по його округу ганебно програли, кандидатку прибрали, бо не можете вийти до людей за кредитом довіри. Це все зробили ви. І тому, якщо у вас є мужність, і, до речі, ви сказали про шість органів, які мають там у нас працювати і всіх посадити. Ви обіцяли, що буде, прийде весна – посадки будуть. А чому ж нема посадок? А тому що крім шести органів ще двох не вистачає, які зазвичай заважають поганому танцору. Тому що треба вже саджати своїх, а це ви зробити не можете. А тому наберіться

Шановні колеги, час для виступів вичерпаний, тому переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування.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

про призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду Прем'єр-міністра України. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

Партія "Слуга народу" – 242, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 18, "Голос" – 0, "Довіра" – 17, позафракційні – 14. Ще раз дякую. Вітаю вас, пане Прем'єр-міністр. Бажаю від всієї Верховної Ради вам успіхів і досягнень на користь української держави та народу. Шановні колеги, оголошується перерва на 20 хвилин для засідання фракцій. Дякую. Дякую.